imovinom onda se stvarno može podnesti da će to prestankom rada tih zadruga ili eventualno gašenje oprema i nacionalizirana. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, replika. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Pleše, samo nekoliko stvari koje mislim da treba spomenuti iako je kolega Marelić rekao već neke dijelove koje sam želio reći i podcrtati.